Poštovane kolegice i kolege zastupnici, nastavljamo s radom. Sljedeća točka je: - Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/57 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ, prvo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 Mario Šiljeg državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Izvolite. **Šiljeg, Mario (HDZ)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Ovim se zakonom određuju nadležna tijela i to Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Hrvatska akreditacijska agencija i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu svaka u dijelu svog propisanog djelokruga za provedbu odredbi Uredbe 757/2015, te inspekcijski upravni nadzor i prekršajne odredbe koje proizlaze iz ove uredbe. Uredbom se naime utvrđuju pravila za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija ugljikovog dioksida iz pomorskog prometa, te druge relevantne informacije o brodovima zapremnine veće od pet tisuća bruto toga koji dolaze u luke EU, prolaze iz tih luka ili se u njima nalaze i to od 1. siječnja 2018. godine. U obavezu praćenja emisija ugljikovog dioksida nisu uključeni ratni brodovi, vojni pomoćni brodovi, brodovi za izlov i obradu ribe, drvni brodovi primitivne izrade, brodovi koji nemaju mehanički pogon, te brodovi Vlade RH koji se upotrebljavaju u nekomercijalne svrhe. Uredba sadrži mjere koje imaju za cilj smanjiti emisije stakleničkih plinova jer ona danas iznose 4% iz sektora brodskog prometa, a do sada međunarodni pomorski promet je bio jedina vrsta prijevoza koja nije bila obuhvaćena ovakvim praćenjem. Sustav praćenja, izvješćivanja i verifikacije emisije ugljikovog dioksida iz pomorskog prometa, temeljiti će se na potrošnji i vrsti goriva, te energetskoj efikasnosti brodova kao prvog koraka u sklopu pristupnog uključivanja emisije ugljikovog dioksida iz pomorskog prometa u obaveze EU o smanjenju emisija stakleničkih plinova. Prema podacima Hrvatskog registra brodova ovim zakonom bit će obuhvaćeno šest brodarskih kompanija sa 37 brodova koji plove pod zastavom RH. Riječ je o brodskim kompanijama Jadrolinija, Tankerska plovidba, Atlantska plovidba, Jadroplov, Uljanik i ASP Ship Management Singapur. Dio obaveza koje propisuje uredba već je uključen u brodski plan upravljanja energetskom učinkovitošću, tako da ne vidimo i da će ovom novom uredbom biti povećani troškovi za provođenje ove uredbe u smislu novih novih troškova za kompanije koje sam naveo. Dodatni trošak bit će jedino obaveza verifikacije godišnjeg izvješća o emisijama ugljikovog dioksida te će prvo verificirano izvješće brodari dostaviti komisiji do konca travnja 2019. godine. Uredba se primjenjuje od 1. srpnja 2015. godine u državama članicama EU, a države članice dužne su obavijestiti Europsku komisiju o odredbama ovog zakona do 1. srpnja 2017. godine prije prvog razdoblja izvješćivanja o emisijama iz pomorskog prometa koje započinje 1. siječnja 2018. godine. Uzevši u obzir sve navedeno razvidna je potreba donošenja jednog ovakvog zakona. Hvala vam lijepo. Ako ne otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a javio se za sudjelovanje u raspravi. Zastupnik Gordan Maras. Ništa, nastavljamo dalje. Klub zastupnika HDZ-a javio se za raspravu, zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče. Klub HDZ-a podržava Zakon o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive. Pa uglavnom sve ono što je bitno trebalo reći o ovome zakonu u svom uvodnom obrazloženju iznio je državni tajnik. Ja ću dodati još nekoliko riječi u ime Kluba HDZ-a u kojima u kojima ćemo na određeni način tražiti da i Vlada RH pa i resorno ministarstvo zajedno sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture uskladi djelovanje kako bi se na razini međunarodne pomorske organizacije utvrdili jednaki uvjeti za praćenje i izvješćivanje o emisiji emisiji ugljikova dioksida iz pomorskog prometa. Ono što je važno u početku samo reći da je na Pariškoj konferenciji koja je bila krajem 2015. godine definiran globalni sporazum kojim se utvrđuje kako je potrebno ograničiti globalni rast temperature na 2% u usporedbu pred industrijskim vremenom i da se nastoji svim mjerama državnih administracija taj porast temperature zadržati negdje na razini od 1,5 stupanj celzijusa. U tom smislu kao što je državni tajnik rekao veliku ulogu ima i promet, međutim s tim da sadašnjim odlukama, direktivama i uredbama Europske komisije, odnosno Europske unije, Europskog parlamenta uređivani su svi sektori prometa osim pomorskog prometa. Ovom uredbom a koju ćemo mi implementirati donošenjem ovog zakona sada se definiraju postupci kako i na koji način će se ponašati brodovi nosivosti veće od 5 tisuća bruto tona nosivosti kojih je u Hrvatskoj prema izvješću naše domaće zajednice brodara Mare nostrum ima negdje oko 30, čini mi se točan podatak da je 37 brodova, to su uglavnom hrvatski brodari poput Jadrolinije, Tankerske plovidbe, Atlanske plovidbe, Jadroplova i Uljanik plovidbe. Ovdje je još bitno spomenuti da će verifikaciju izvješća provoditi Hrvatska akreditacijska agencija čime će dati legitimitet da doista ti brodovi i ti brodari izvršavaju sve ono što je ovom uredbom propisano. Ono što je potrebno naglasiti kada govorimo o ovom zakonu to je da je pomorstvo, brodarski promet jedna u globalnom smislu djelatnosti itekako su izložene na međunarodnom tržištu i da se ova uredba i ovaj zakon sam odnosi na brodare Europske unije s jedne strane i na luke Europske unije, dok se na druge brodare koji ne uplovljavaju u luke Europske unije i koji nisu, koji ne viju zastavu država članica Europske unije ne odnosi što na određeni način smanjuje konkurentnost upravo europskih brodara pa u tom smislu i hrvatskih brodara. Zbog toga je na razini međunarodne i pomorske organizacije 2016. godine pri Odboru za okoliš Međunarodne pomorske organizacije krenulo se u izradu dokumenta koji bi na identičan način rješavao pitanje ograničenja emisije ugljikovog dioksida na razini svih svjetskih brodara članica Međunarodne pomorske organizacije. No, Europska unija i Europska komisija išla je korak naprijed i uvela određene mjere koje su restriktivnije i koje se odnose na hrvatske brodare i na brodove koji uplovljavaju u hrvatske luke, europske brodare ili one brodove koji uplovljavaju u europske luke. Na taj način ne samo da im u administrativnom smislu predstavlja određeno opterećenje ovakva direktiva i ovakav zakon nego ono što sam rekao da i čini nekako urednim. Prema tome, bilo bi dobro da nas Vlada resorna ministarstva, dakle kako Ministarstvo zaštite okoliša tako i Ministarstvo mora da nas izvijeste je li ovakva odluka implementirana na razini Međunarodne pomorske organizacije ili je Međunarodna pomorska organizacija krenula putem kojim je već definirala ovom Uredbom, definirala ovom Uredbom, kojom je definirao Europski parlament postupanje brodara kad je u pitanju praćenje emisije ugljikova dioksida. Dakle, mi se nadamo i vjerujemo da će se na razini, na globalnoj razini definirati jednaki dokument koji će onda se odnositi na sve svjetske brodare jer u tom slučaju ako ostanemo samo na ovoj razini da Europska komisija, Europska unija za sve brodare i sve luke utvrđuje jedna pravila a ostali svijet koji je udružen u okviru Međunarodne pomorske organizacije drugačija pravila donekle fleksibilnija kad je u pitanju emisija ugljikova dioksida. Taj osnovno naum, cilj da se zadrži smanjenje povećanja temperature na negdje oko 1,50 u odnosu na u odnosu na industrijsko vrijeme neće imati onakav efekt koji je zamišljen jer će ipak većina brodara a to su uglavnom brodari dalekog istoka, Kina, Koreja, Japan, Vijetnam itd. gdje je vrlo veliki broj brodara takve uvjete neće morati ispuniti. Prema tome, bitno je da se naša državna administrativna založi da se u okviru mora i Međunarodne pomorske organizacije na isti način riješe pitanja praćenja emisije ugljikova dioksida. Sve drugo je jasno da je ratifikacija same uredbe potvrđivanje EU u hrvatskom Parlamentu, jasno da će Klub Hrvatske demokratske zajednice prihvatiti uz rekao sam da nas može i do drugog čitanja onda Vlada upoznati sa svim drugim aktivnostima koje su se događale na razini Međunarodne pomorske organizacije. Hvala. Zahvaljujem zastupniku Bačiću. Za riječ se javio državni tajnik. **Šiljeg, Mario (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici! Upravo ovo što je rekao gospodin saborski zastupnik Branko Bačić je bila jedna od misli vodilja da ne dođe do diskriminacije među brodarima i ja ovdje moram istaknuti da se tu jako vodilo računa o nediskriminaciji neutralnosti zastave broda pa se ova uredba primjenjuje na sve brodove. Znači, ovom uredbom je predviđena primjena na sve brodove bez obzira čiju zastavu nose, pa tako i brodovi koji ne nose zastavu bilo koje od zemalja Europske unije. Zahvaljujem. Zastupnik Bačić. Izvolite! **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče! U pravu je državni tajnik kada govori da se ova Uredba odnosi na sve brodove i brodare koji uplovljavaju u luke Europske unije, odnosi se i na sve europske brodare koji uplovljavaju i u luke Europske unije ali i druge svjetske luke, no ova se Uredba ne odnosi na brodare koji nisu, čiji brodovi ne viju zastavu Europske unije a koji uplovljavaju u luke koje nisu u Europskoj uniji. Dakle, kineski brodar koji uplovljava u Hong Kong ili koji uplovljava u New u New York ili bilo gdje na njega se ova uredba ne odnosi, a europski brodar koji uplovljava u Hong Kong i u New York na njega se ova Uredba odnosi i to u tehničkom, administrativnom i u smislu potrošnje goriva jer mora koristiti kvalitetnije gorivo stvara određene troškove koji drugi brodari nemaju. U tom smislu europski brodari nisu konkurentni na identičan način kao što su to konkurentni brodari kineske ili neke druge države koja inače ima zastavu pogodnosti gdje su manji porezi itd. Hvala. Ispričavam se zastupniku Bulju. Možete uputiti repliku zastupniku Bačiću na njegovo izlaganje. **Bulj, Miro Kolega Bačić, znači govorimo o energetskoj učinkovitosti i zaštiti okoliša što je vrlo bitno da bude što manje CO2 u okolišu i na tome treba graditi i raditi, tj. sad se ovo zove direktiva, ali smjernice, o tome bi se trebalo raspravljati. Međutim, koliki je on problem on je minoran ali je ogroman prema onome šta nama rade strani brodovi poglavito tankeri u kojima se prevozi nafta, koji ispiru usred Jadrana i ostavljaju iza sebe mrlje. Za to imam dokaz, za sada nemam slike ali slike su i prikazivane, fotografije iz aviona koje su snimljene i vidljive su ogromne mrlje i tu Ministarstvo zaštite okoliša puno je veći problem. Ovo je u redu, ovo treba ispoštovati ali puno su veća ispiranja tih tankera koji ostavljaju u našem moru noću, nitko ne kontrolira, ostavljaju ogromna onečišćenja i mrlje a znamo šta znači Jadransko more a znamo šta je nafta i šta može predstavljati po pitanju okoliša i po pitanju turizma. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala zastupniku Bulju. Odgovor na repliku zastupnik Bačić. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Kolega Bulj, ovo što ste rekli ne odnosi se na Ministarstvo zaštite okoliša, problem ispuštanja balastnih voda ili problem onečišćenja svojih tankova je u nadležnosti Ministarstva mora odnosno Uprave za sigurnost plovidbe i zaštitu morskog okoliša. Dakle, to je problem lučkih kapetanija i inspekcija koje su pri lučkim kapetanijama ali svejedno s pravom ste istaknuli problem, vi ste spomenuli mrlju koja je na razini Jadrana veličine najvećeg otoka po površini otprilike jednaka površini otoka Cresa. I to je pokazano i to se prati otprilike godišnje onečišćenje Jadrana. Zbog toga država i vodi nekoliko

i Slovenije, Italije, svih dakle obalnih država Jadranskog mora, i Albanije, Crne Gore kako bi se moglo zajedno na razini Međunarodne pomorske organizacije definirati postupanje svih brodara u Jadranskom moru jer vi znate da je dio otvorenog mora i izvan nadležnosti i jurisdikcije hrvatske pomorske administracije, primjerice onaj dio zapadnog Jadrana koji ide prema Italiji jednostavno mi u tom dijelu ne možemo intervenirati. Hvala. Hvala zastupniku Bačiću. Ukoliko nema drugih zainteresiranih zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. S ovim završavamo današnji rad. Sutra nastavljamo sa radom sjednice u 9,30 sati. Prva točka s kojom ćemo sutra krenuti je Prijedlog zakona o koncesijama, prvo čitanje, P.Z.E. br. 75. Hvala.